izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine. Predlagatelj: pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom. Pravobraniteljica je dostavila ovo izvješće temeljem članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Vlada je dostavila mišljenje. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predstavnica predlagatelja gospođa Anka Slonjšak pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zastupnici. Zahvaljujem što ste me pozvali da predložim izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine. Ured pravobraniteljice započeo je s radom 1. srpnja 2008. godine, privremeno u Saboru, a od 1. rujna na adresi Savska cesta 41. U razdoblju na koje se izvješće odnosi obavljeni su pripremni poslovi za ustrojavanje ureda, izabrani i uređen poslovni prostor u kojem se ured nalazi, doneseni su Poslovnik i pravilnik o unutarnjem redu, te su provedeni postupci izora i imenovanja zamjenika i zamjenice pravobraniteljice kao i postupci zapošljavanja državnik službenika i službenica. Važno je napomenuti da je ured od 1. srpnja do 1. studenog četiri mjeseca imao zaposlenu samo mene, kao pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom, te po ugovoru o djelu radnu asistenticu, vozača i voditelja računovodstva. pravobraniteljicu, zamjenika i zamjenicu ustrojeno je 7 radnih mjesta, odnosno Služba za stručne i opće poslove. Međutim, do kraja 2008. godine zaposleno je samo uz nas troje, dva djelatnika ureda. Planirano zapošljavanje po Pravilniku o unutarnjem redu nije bilo moguće u potpunosti realizirati budući da je osnivanje komisije za provedbu natječaja odgođeno do početka studenog, kada je predviđeno da na dužnost stupe zamjenik i zamjenica, jer je za provedbu natječaja bilo potrebno dvoje predstavnika ureda u komisiji. Ured je službeno otvoren 19. studenog. Prioritetni zadaci ureda su praćenje, provedba mjera iz ključnih domaćih i međunarodnih dokumenata. Ured je javnosti predstavljen kroz sudjelovanje pravobraniteljice u medijima, na stručnim skupovima i kroz predstavljanje djelokruga i načina rada u 7 hrvatskih županija. Dolaskom zamjenice i zamjenika te aktivnosti su postale intenzivnije. Predstavljane ureda u županijama odvijaju se na tribinama koji su okupljali predstavnike i saveza i udruga osoba sa invaliditetom, te institucija, područnih ureda, vlasti i medija. Bilo je prigoda da se ured upozna sa specifičnim problemima osoba sa invaliditetom na tim područjima i da se potakne međuresorna suradnja. Tim obilascima uvidjeli smo da je položaj osoba sa invaliditetom u ruralnim sredinama daleko nepovoljniji od položaja osoba koje žive u urbanim sredinama. Na području Republike Hrvatske prema statističkim podacima je oko 500 tisuća osoba sa invaliditetom. Svaka od tih osoba bi neovisno o tome gdje živi trebala imati jednake uvjete za ostvarivanje svojih prava. Uredu su se obraćali građani Republike Hrvatske sa svojim prijedlozima za razmatranje pitanja o značaju njihovih prava i interesa pisano, telefonskim putem i dolaskom u ured tražeći savjetovanja iz različitih područja. U vremenu od 1. listopada kada je uspostavljena evidencija, zaprimljeno je 256 podnesaka s tim da je 185 otvoreno kao predmet. Naglašavam da je putem telefona je traženo 434 savjetovanja. To ne znači da su to obični razgovori već su to razgovori koji su trajali po sat vremena i više, obzirom da specifičnost rada ureda je takav da izrazito veliki broj upita dolazi telefonom zbog toga što osobe sa invaliditetom imaju teškoće u kretanju i često puta je posebno složena situacija u ruralnim sredinama gdje je dostupnost informacija i pristupačnost najveći problem. Najveći broj predmeta u navedenom razdoblju odnosio se na ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja. Podjednako su jednako bili zastupljeni vezani uz pristupačnost, zapošljavanje i rad, kao i inicijative udruga osoba sa invaliditetom. Zatim su slijedili redom predmeti vezani uz ostala područja. Čak i podaci iz malog uzorka dobivenih u prvih par mjeseci ukazali su na najznačajnije probleme osoba sa invaliditetom. Najočitiji problem pristupačnosti. To je jedan od 5 uvjeta za ostvarivanje svih ostali prava kao i socijalne uključivosti osoba sa invaliditetom u život zajednice. Pri tome se ne misli samo na arhitektonske prepreke nego i one komunikacijske. Glavni problemi s područja socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja su neinformiranost o pravima, načinima njihovog ostvarivanja i neujednačenost u primjeni pojedinih propisa kao i otežana dostupnost usluga koji pružaju ti sustavi. Najveći broj u mirovinskom osiguranju odnosio se na izrazito niska mirovinska primanja, osobito u slučaju invalidskih mirovina, odnosno na procjene liječničkih komisija područnih ureda zavoda za mirovinsko osiguranje. Posebice kod utvrđivanja kriterija za profesionalnu bolest koja je pretpostavka za povoljniji ... /Govornik se ne razumije./ ... mirovina. Niz pritužbi uslijedio je nakon pokretanja tužbi Upravnom sudu čije je rješavanje u tijeku. Većina osoba smatra ovaj sustav birokratiziranim i ne osjetljivim za potrebe njegovih korisnika, pa prema njemu iskazuju visok stupanj nepovjerenja i u slučajevima kada je u pravu iz mirovinskog osiguranja rješavano sukladno postojećim pozitivnim propisima. Često puta s nevjericom primaju činjenicu da više ne postoji naknada za tjelesno oštećenje, osim za mali broj osoba kod kojih je tjelesno oštećenje određeno nastalog kao posljedica profesionalne bolesti ili ozljede na radu. Premda su područja i službe mirovinskog na upite i tražena pojašnjenja od strane ureda odgovarali pravodobno, u nekim očitovanjima su dileme što je slučaj sa dječjim doplatkom za korisnike s težim o,štećenjem i nakon 27 godine života koji su pravo na dječji doplatak stekli prije 2001. Velik broj osoba pritužuje se na nedovoljna i jasna obrazloženja i rješenja kojima se ne priznaje neko traženo pravo iz sustava mirovinskog osiguranja. Analizom pritužbi s područja socijalne skrbi u mnogim sredinama se zapaža nedovoljna međuresorna suradnja, kod rješavanja složenih problema osoba sa invaliditetom, te izostanak planiranja zajedničkih mjera i aktivnosti čiji bi nositelj trebali biti ustanove socijalne skrbi. Što se tiče zdravstvene zaštite problemi koji se navode upućuju na činjenicu da i u zdravstvenoj zaštiti postoje predrasude prema osobama sa invaliditetom. U zdravstvenim institucijama nije osigurana informiranost roditelja ili odrasle osobe o invaliditetu neovisno da li se radi o invaliditetu koji se dogodi prije ili poslije rođenja, posljedica bolesti ili nesreće. Osim toga, kao i u pravosudnom sustavu prisutne su građevinske i komunikacijske barijere a osoba često puta nije dovoljno educirana o pojedinim vrstama invaliditeta. S obzirom da su u tijeku provedbe socijalne i zdravstvene reforme moramo naglasiti da restrikcije koje pogađaju sve građane Republike Hrvatske imaju još veći utjecaj na osobe s invaliditetom budući da su njihove potrebe znatno veće a primanja znatno manja i često se nalaze na rubu siromaštva pa je time i njihov položaj daleko nezavidniji. Ured je iz tog razloga još više pod pritiskom jer su tim restrikcijama umanjena ili uskraćena neka prava. U području obrazovanja roditelji učenika s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i nastavnici javljaju se s problemima zastarjelih i neprilagođenih udžbenika i nastavnih planova i programa. Tu je pitanje asistenta i asistentice u nastavi koji još nije sustavno riješen. Česti su problemi uz arhitektonske barijere, osiguranje prevoditelja znakovnog jezika i Pozitivno je što se kroz gotovo sve dokumente povlači potreba integracije učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Ured se zalaže da u postupak donošenja propisa koji se odnose na učenike s teškoćama u razvoju budu uključene osobe s invaliditetom, roditelji tih učenika te nastavnici s iskustvom ur adu s njima. Prepoznavši ured kao mjesto na kojem može biti dan savjet kako da se zaštite od nasilja i zlostavljanja uredu su se telefonom obratile žene s invaliditetom pritužujući se na psihičko zlostavljanje te izloženost poniženjima od obitelji i zajednice. Unatoč ohrabrenju zbog nepovjerenja prema institucijama nisu smogle hrabrosti poduzeti mjere za svoju zaštitu. Zlostavljanje i nasilje nad osobama s invaliditetom posebno ženama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju kao najosjetljivijom skupinom u društvu je veliki problem. Tek dolaskom na mjesto pravobraniteljice spoznala sam koliko je složeno područje zaštite prava osoba s invaliditetom u svim područjima života i na svim razinama, od lokalne do državne. Kod osoba s invaliditetom nije presudno samo ostvarivanje prava nego i uključivanje u život zajednice kroz njihovo ravnopravno sudjelovanje u obrazovanju, zapošljavanju i procesima odlučivanja, odnosno u svim segmentima osnovnog života i života zajednice. Poseban interes ureda je zapošljavanje osoba s invaliditetom. U daleko najnepovoljnijem položaju je skupina osoba s invaliditetom koja je osposobljena za određeno zanimanje kroz posebne programe ili čak redovne obrazovne programe a zbog predrasuda poslodavaca nemaju ni prilike iskazati svoj radni potencijal. Unatoč postojanju programa od onih za priučena zanimanja pa sve do visokog obrazovanja i poticaja koje jamči Zakon o zapošljavanju i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom zapošljavanje se u mnogim sredinama posebice ruralnim i gospodarski slabo razvijenima odvija otežano. Stoga je na svima nama odgovornost da ukažemo na sposobnosti, mogućnosti i vrijednost osoba s invaliditetom. Potrebno je poticati aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u medijima, pogotovo pozitivne primjere i usmjeriti se na promjene negativnih stereotipa o osobama s invaliditetom kao osobama koje nisu sposobne, koje treba uvijek žaliti i koji su uvijek u potrebi tražiti karitativni oblik pomoći. Ured želi djelovati u cilju potpunog prihvaćanja temeljnih prava i ljudskih vrijednosti koje su osobama s invaliditetom dugo godina bile pružane kroz različite karitativne oblike a to su dignitet, pravo na izbor i kontrolu svog života, jednakost i solidarnost. Međutim, ukoliko društvo ne stvori preduvjete za njihovo ostvarivanje oni ostaju samo na deklarativnoj razini. Ocjena je da Republika Hrvatska ima brojne dobre propise posebice nacionalne dokumente utemeljene na konvenciji i akcijskom planu Vijeća Europe, međutim još puno treba raditi na procedurama bezuvjetne primjene tih dokumenata, njihovom usklađivanju te donošenju novih ili izmijenjenih dokumenta što je uistinu izazov uredu u partnerstvu s udrugama osoba s invaliditetom, savezima, Vladom Republike Hrvatske ali posebno i s vama zastupnicama i zastupnicima Hrvatskoga sabora. Zahvaljujem se na pažnji. Otvorena sam za pitanja. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Gospođa Gordana Sobol Odbor za ravnopravnost spolova. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, gospođo pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj 19. sjednici raspravljao o izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine. uvodnom obrazloženju pravobraniteljica je navela da su se uredu obraćali građani Republike Hrvatske pisano, telefonski, elektronski tražeći savjete i informacije, upute, preporuke, prijedloge ili samo potporu. Ukupno je u tom u biti kratkom razdoblju zaprimljeno 256 podnesaka od čega se najveći broj predmeta odnosio na ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, predmeti vezani uz pristupačnost, zapošljavanje i rad. U raspravi koja je uslijedila na odboru izraženo je uvjerenje da će naravno iduće izvješće biti opširnije. Istaknuto je kako je očito da je pristup pravima osoba s invaliditetom varira s obzirom na to radi li se o urbanoj ili ruralnoj sredini. Ukazano je u raspravi i na pojedine slučajeve zlostavljanja djece s poteškoćama u razvoju u školama. U raspravi je upozoreno na neujednačenost prava, na često kršenje prava osoba s intelektualnim teškoćama a ističe se da najveću diskriminaciju trpe gluhe osobe. Pojedini članovi odbora upozorili su da ne bi trebalo generalizirati pojedinačne negativne slučajeve budući da je očito da je tolerancija i senzibiliziranost društva na potrebe osoba s invaliditetom značajno porasla. Nadalje, istaknuta je potreba definiranja pedagoškog standarda za asistente u nastavi, upozoreno je na nedostatan rad na osiguranju pristupačnosti u sve prostore pri čemu je velik dio odgovornosti upravo na lokalnim razinama. Upozoreno je da poteškoće pri zapošljavanju osoba s invaliditetom proizlaze iz sustava obrazovanja koji ih obrazuje za zanimanja današnjem tržištu rada neprikladna, zastarjela pa često i nepotrebna. Ohrabrujućim je ocijenjeno što obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju ulazi u nacionalni obrazovni kurikulum što osigurava znanstvenu, stručnu, programsku i infrastrukturnu razinu. Nakon provedene rasprave odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak da se prihvaća Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine. Boris (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 23. sjednici raspravljao o Izvješću o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Uvodno izlaganje na tom odboru isto tako podnijela je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. U kratkim crtama je upoznala odbor o aktivnostima poduzetim u izvještajnom razdoblju i naglašeno je da je dio vremena, veći dio vremena posvećen promoviranju rada ureda i predstavljanju ureda po županijama. Nadalje, naglašena je nepristupačnost, odnosno postojeće arhitektonske barijere koje predstavljaju prepreke osobama sa invaliditetom za potpuno sudjelovanje u svim područjima života. Isto tako naglašena je slaba odnosno niska zapošljivost osoba sa invaliditetom, komunikacijske barijere s kojima se susreću slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe, zlostavljanje i nasilje nad osobama sa invaliditetom, sve su to uočeni problemi u ovom izvještajnom razdoblju. U raspravi na odboru je naglašeno da je kvalitetna suradnja između ureda pravobraniteljice, resornog ministarstva i udruga koje štite i promiču prava osoba sa invaliditetom pridonijela poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. Osim toga, istaknuto je da je institucionalni okvir stvorio preduvjete za unapređenje životnih uvjeta osoba sa invaliditetom. Pored toga isto tako u raspravi istaknuto je da je Republika Hrvatska jedna od rijetkih država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju. U raspravi je također naglašeno da su unatoč brojnim problemima sa kojima se susreću osobe s invaliditetom u zadnjih nekoliko godina učinjena bitna poboljšanja u kvaliteti života osoba sa invaliditetom. Nakon rasprave koja je bila dosta iscrpljujuća i provedena odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese zaključak da se prihvaća izvješće o radu pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine. Hvala lijepa. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažena gospođo pravobraniteljice, sa suradnicima, kolegice i kolege. …/Govornik se ne razumije./… dakle, ipak se kreće, drago mi je da gospođa Slonjšak sjedi tu ispred nas, dakle, kada govori u ime predlagatelja, dakle, stvari se ipak pokreću prema naprijed. Ujedno zahvaljujem gospođi pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom na iscrpnom izvješću unatoč vremenskoj kratkoći i u obnašanju svoje dužnosti. Kao što je podržao njeno imenovanje, Klub SDP-a prihvaća i ovo izvješće. Mi u klubu SDP-a snažno zagovaramo građanska, politička, socijalna, ekonomska i kulturna prava osoba sa invaliditetom što smo iskazali kroz svoje politike donošenjem prve Nacionalne strategije za osobe sa invaliditetom od 2003. do 2007. te je iskazano Deklaracijom o pravima osoba sa invaliditetom koju je na prijedlog Kluba SDP-a 2005. usvojio Hrvatski sabor kao prvi antidiskriminacijski akt o osobama sa invaliditetom potvrđen od ovog Doma. Svjesni smo činjenice da su osobe sa invaliditetom prikrivena i izolirana manjina koja je suočena sa raznim ograničenjima, neravnopravnom sudjelovanju u društvu te stavljena u položaj političke bespomoćnosti. Još uvijek se tretiraju na stereotipnim pretpostavkama koje nisu odraz individualnih sposobnosti te ne mogu na jednakopravan način sudjelovati u društvu i dati svoj doprinos. To je nažalost preraslo u trajnu diskriminaciju i predrasude oduzimajući priliku jednakim mogućnostima. Bilo bi nekorektno reći da mi kao društvo ne činimo ništa, no pitanje je da li činimo dovoljno. Sama činjenica da postojeći zakoni koji štite područje života osoba sa invaliditetom, bez obzira koliko oni bili kvalitetni ne mogu biti provedivi na cijelom području Republike Hrvatske, postavlja se pitanje da li su to kvalitetni zakoni ako nisu provedivi. Većina osoba sa invaliditetom živi ispod granice siromaštva, njihovi prihodi su zapravo socijalna davanja koji ne mogu pokriti niti osnovne životne potrebe. Često ih se proziva da su kreatori socijalnog klijentalizma jer žive od socijalnih davanja. No od čega drugog živjeti kada se sustav obrazovanja koji pretpostavlja integraciju još uvijek ne prilagođava pojedincu, odnosno mogućnostima osobama sa invaliditetom kada ih se diskriminira na tržištu rada itd., ne uživaju ni u minimumu životnog standarda dostojna čovjeka. Tek sada se vidi nedostatak dobre i provedive socijalne politike, neujednačenosti sustava kada se zemlja našla u recesiji. Upravo se najviše lomi na ovoj osjetljivoj populaciji. U Zakonu o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom u članku 6. koji regulira djelokrug i način rada između ostaloga stoji odredba: "Pravobranitelj za osobe sa invaliditetom prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koja se odnosi na zaštitu i prava, interese osoba sa invaliditetom.". Poštovana gospođo pravobraniteljice, vi ste u svom izvješću uglavnom pozivali na Konvenciju, no mislim da bi u ovom slučaju bilo puno bolje da ste pratili provođenje Nacionalne strategije o izjednačavaju mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015. godine, tada bi situacija bila mnogo jasnija i određenija obzirom da Nacionalna strategija ima nositelje i rokove. Onda bi vidjeli da u području djelovanja obitelji, u mjeri koja osigurava različite oblike kvalitetne izvaninstitucijske podrške osobama sa invaliditetom i članovima njihovih obitelji radi omogućavanja slobode izbora a što ujedno znači i donošenje zakona o osobnom asistentu za osobe sa najtežim vrstom i stupnjem invaliditeta. Taj zakon po važećoj i obvezujućoj strategiji trebao je biti gotov 2008. godine. Već smo u drugoj polovici 2009. godine i još nemamo ni nacrt zakona. Trebao je biti izrađen i poseban propis, no svjedoci smo da kod nas još nije definirano što to znači najteža invalidnost a isto tako da se pilot projekt osobnog asistenta i dalje nastavlja kao pilot projekt a ne kao zakon. Mislim da je suvišno govoriti da rebalansom proračuna za ovu godinu nisu osigurana sredstva za instituciju osobnog asistenta. U poglavlju "Život u zajednici" mjera 1. koja definira osiguranje usklađenog pristupa i pružanja kvalitetnih usluga podrške u zajednici odnosno osnaživanje udruga osoba sa invaliditetom na lokalnoj razini. Rok za provođenje ove mjere bio je 2007. i 2008. Mi smo u 2009. a sredstva rebalansom proračuna su smanjena upravo na ovoj poziciji, što znači da mjera 2. osigurati kvalitetne usluge u zajednici te alternativne oblike smještaja koji omogućavaju prijelaz iz smještaja u ustanovama u život u zajednici nije provedena, da nemamo indikatore provedbe, nije poznat broj osoba koje su napustile instituciji, također nema ni izvješća o kvaliteti života u zajednici, ni sredstva nažalost nisu osigurana. U poglavlju "Socijalna skrb" i mirovinsko osiguranje, točka 3. koja predviđa podizanje kvalitete stručnog rada u ustanovama socijalne skrbi rok je bio 2007. godine. Između ostaloga trebalo je provoditi i vrednovati program psihosocijalne rehabilitacije. Ni ovdje nije poštovan rok provođenja a nisu ni osigurana sredstva za kontinuirani rad. Pod mjerom 7.-izraditi stručnu i analitičku podlogu o mogućnostima unapređenja prava osoba s invaliditetom, te predložiti donošenje odgovarajućih propisa. Pod točkom 1.-izraditi stručnu i analitičku podlogu za poboljšanje prava s osnova invaliditeta trebalo je biti završeno 2008. godine. Pod točkom 3.-izrada propisa za poboljšanja prava s osnova invaliditeta trebala je biti završena 2008. godine. Pod točkom 5.-izraditi propis o profesionalnoj rehabilitaciji u sustavu mirovinskog osiguranja trebala je biti završena 2007. godine. Također, pod točkom 6.-izraditi jedinstvenu listu svih oštećenja, za sve kategorije osobe s invaliditetom, neovisno o načinu i uzroku nastanka invaliditeta. Trebala je biti gotova pri kraju 7. 7. mjeseca ove godine. Izraditi pravnu podlogu i utvrditi prvostupanjsko tijelo vještačenja koje je trebalo biti gotovo u 12. mjesecu 2007. godine, a mi još uvijek govorimo o radnim grupama. U poglavlju 2/7 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u mjeri 1. trebalo je provesti evaluaciju primjerne postojeće postojeće zakonske regulative i aktualne politike u području rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom od strane neovisnog tijela. Između ostalog, aktivnost broj 1.-izraditi analizu primjenjivosti ili odredaba Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i podzakonskih akata te njihove usklađenosti s postojećim nije napravljena, a trebala je biti do 12. mjeseca 2007. godine. Pod točkom 2.-izraditi prijedlog izmjene o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i podzakonskih akata također nije ništa napravljeno, a rok je bio u lipnju 2008. godine. U mjeri 2.-osigurati mehanizme zaštite od diskriminacije u području zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom trebalo je provesti istraživanje o diskriminaciji u području zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, osoba s invaliditetom, izraditi plan razvoja strategije za sprečavanje identificiranih diskriminirajućih oblika ponašanja pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom i u skladu s nacionalnim dokumentima, kao i dokumentima Europske unije, rok je bio 12. mjesec 2008. godine. Zbog svega ovog navedenog, uvažavajući i vaše praćenje konvencije koja je obvezujuća za Republiku Hrvatsku, molim vas da zatražite Izvješće o provođenju Nacionalne strategije odnosno da upozorite Vladu Republike Hrvatske o nepoštivanju rokova. Još jednom upozoravam na činjenicu da se sužava prostor za rad udrugama osoba s invaliditetom zbog rebalansa proračuna. Mnoga prava koja su se ostvarivala preko projekata obustavljena su. Da me ne bi krivo razumjeli, ne govorim o stečenim pravima, no obzirom da područje zaštite i kvalitete života većinom se većinom se pokriva preko projekata zabrinjavajući je i alarmantan rez rebalansom državnog proračuna koji direktno ugrožava ionako upitnu kvalitetu života osoba s invaliditetom. Pozvat ću samo na neke stavke koje onemogućavaju provođenje Nacionalne strategije, a ujedno i konvencije. Prepolovljena je godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide, ni manje ni više nego skoro za 50%. Umanjena stavka pristupačnosti objekata potrebama osobama s invaliditetom za 605 tisuća kuna ili skoro za 50%, a upravo smo govorili da je pristupačnost jedan od glavnih problema. Socijalno osnaživanje osoba s invaliditetom umanjeno je za 25 milijuna Afirmacija prava i politike osoba s invaliditetom umanjena za 475 tisuća kuna. Za 10 milijuna i 200 tisuća kuna umanjena su sredstva za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom umanjena su sredstva za 4 milijuna 265 tisuća kuna. Inače, što se tiče Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje uočene su mnoge nepravilnosti rada tog fonda. Nitko ne zna gdje nestaju novci iz tog fonda, tko u njega uplaćuje, tko ne uplaćuje, da li je netko platio kaznu za svoje neplaćanje itd. Često sredstva iz ovog fonda Ministarstvo gospodarstva koristi za krpanje svojih rupa. Bilo bi dobro da provjerite rad fonda, da li je on isključivo osnovan za potrebe osoba s invaliditetom ili služi za još nešto. Umanjeni poticaji i olakšice pri zapošljavanju za 3 milijuna i 900 tisuća kuna. U Ministarstvu obrazovanja provođenje Nacionalne strategije umanjeno je za 40 tisuća kuna, skrb za mentalno i tjelesno oštećenu za 10 milijuna i 700 tisuća kuna. U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na stavci osiguranja mobilnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom za 2 milijuna i 400 tisuća kuna, a upravo je pristupačnost jedan od većih problema odnosno prepreka u integraciji osoba s invaliditetom. Otklanjanje arhitektonskih barijera u zdravstvenim ustanovama također za 2 milijuna i 400 tisuća kuna. U zadnje vrijeme često čujem tezu da su same osobe s invaliditetom krive za svoje stanje, da nisu dovoljno uporne u traženju svojih prava, da bi se same trebale više potruditi itd. Pitam se onda čemu služe centri za socijalnu skrb, udruge osoba s invaliditetom i još razne institucije koje bi trebale štititi ovo područje i davati informacije o pravima i obavezama. Čemu služi sustav? Moramo uvijek imati na umu da smo mi samo servis građana i ništa više, koji oni jako skupo plaćaju. Ne zaboravimo da su ovi ljudi izmoreni do krajnjih granica silnom birokracijom za ostvarivanje i najmanjeg prava. Često im se daju krive informacije pa se mjesecima vrte u krug. S pravom ste upozorili na nedostupnost informacija u bilo kojoj formi ili obliku. Također treba upozoriti na nejasne kriterije na ostvarivanje statusa roditelja njegovatelja, na ostvarivanje prava asistenta u nastavi itd. Područje osoba s invaliditetom je Pandorina kutija i vjerujem da vaš ured se maksimalno trudi da upozorava na postojeće probleme. Vjerujem da će se i cijeli sustav pokrenuti kako bi se ti problemi sveli na što manju moguću mjeru i time podigli kvalitetu života osoba s invaliditetom, a i zaštite dostojanstva. Jedino mi je žao što ste činili, čini mi se, od svih klubova ovdje javio za raspravu, klub HDZ-a, klub SDP-a i klub HNS-a. Vjerujem da će i ostali klubovi također se javiti iz jednostavnog razloga da još jedanput podvuku crtu ispod ovog područja koje je jako, jako bitno jer radi se skoro o pola milijuna hrvatskih građana. Još jednom naglašavam da klub SDP-a prihvaća vaše izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Pravobraniteljica se javila ponovo, gospođa Anka Slonjšak. Izvolite, u ime predlagača. komentarima, sugestijama i prijedlozima. Željela bih reći da doista ured je mjesec i pol radio, možemo reći sa nas petero i nismo bili u mogućnosti adekvatno provesti sve one mjere, odnosno sve one nadzore koje vi smatrate, odnosno koji bi bili opravdani po našem djelokrugu rada. Nama je cilj da ova godina bude puno, odnosno izvješće za ovu godinu 2009. će biti dakako puno detaljnije i jasnije, ali doista pozivam vas koji ste saborske zastupnice osobe s invaliditetom da doista pomognete uredu na taj način što zajedničkom suradnjom jedino možemo, naravno i svi zastupnice i zastupnici unaprijediti i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom i donošenje novih propisa jer nama kao uredu je jedan od zadataka, odnosno djelokruga rada mogućnost utjecaja na promjene propisa, odnosno na izmjene propisa. Međutim, mi to nismo u mogućnosti kad saznamo za određeni propis da je prošao već ministarstvo i da je već došao na dnevni red Sabora. I ovo što se tiče rebalansa, doista mi smo saznali kad smo bili već na Odboru za ljudska prava i manjine, nacionalne manjine, što je bilo izuzetno teško već reagirati jer je za 3 dana to bilo već u sabornici. mi smo novi mlad ured i doista trebamo potporu i podršku i oni koji su u tom, možemo reći sustavu duže da nam pomognu da zajednički čim prije dođemo do kvalitetnijih i boljih rješenja za osobe s invaliditetom. Evo, hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, poštovana gospođo pravobraniteljica sa suradnicima, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo, ja se osobito veselim što je pred nama izvješće, prvo izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i prije nego što se dotaknem samog izvješća, dozvolite mi da samo u jednoj rečenici se kratko osvrnem na izlaganje kolegice Škulić. Moram reći da mi je žao što iz njenog izlaganja nismo čuli nešto više o izvješću jer ja sam dobila zaključak prema njenom izvješću da u Republici Hrvatskoj za osobe s invaliditetom ništa ne valja i da oni jako loše žive i da je sve crno, crno i samo crno. No, ja ću se ipak pokušati držati izvješća koje je pred nama. Evo, kao što nam je svima poznato, prva pravobraniteljica za osobe s invaliditetom imenovana je 30. svibnja 2008. godine, a svoju dužnost počela je obnašati 18. lipnja 2008. Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom s radom je dakle 1. srpnja, a službeno je otvoren 19. studenog 2008. godine. I to moram reći, na veliku radost svih osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Svima nam je kroz, evo dugi niz godina bilo poznato koliko smo se borili da Republika Hrvatska dobije Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom i kao osoba s invaliditetom i kao zastupnica u ovom Visokom domu ja evo, još jednom moram zahvaliti svim osobama s invaliditetom ovdje nazočnoj pravobraniteljici koja se i tada kao voditeljica projekta osobnog asistenta borila da se zakon što prije donese i da konačno Republika Hrvatska dobije pravobranitelja za osobe s invaliditetom, a posebnu zahvalu mi svi osobe s invaliditetom dugujemo Vladi Republike Hrvatske, posebno potpredsjednici Vlade, gospođi Jadranki Kosor koja je dala svoj maksimum u tome kako bi senzibilizirala kompletnu radnu skupinu koja je radila na izradi zakona, pa i ovaj Visoki dom da shvate svi zašto je potrebno donijeti Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Nadalje, u razdoblju na koji se odnosi ovo izvješće, pravobraniteljica je posjetila i velik broj županija kako bi predstavila svoj rad, kako bi predstavila ured, upoznala osobe s invaliditetom, udruge i saveze s radom, zakonskim mogućnostima i ovlastima ureda te kako bi detaljnije saznala koji su to problemi s kojima se najčešće susreću osobe s invaliditetom. U tu svrhu, pravobraniteljica i njeni zamjenici sudjelovali su i na raznim skupovima, simpozijima, okruglim stolovima vezanim za problematiku osoba s invaliditetom. Uredu su se u navedenom razdoblju obraćali građani, udruge, savezi sa zahtjevima, a iz izvješća je razvidno da je ured putem redovne pošte, elektronske pošte ili putem faksa zaprimio ukupno 256 zahtjeva, a putem telefona uredu se obratilo 434 građana. razdoblju za koje pravobraniteljica podnosi izvješće, veseli me da ovo i nije tako velik broj pritužbi uredu pravobraniteljice s obzirom na ukupan broj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Građani su se uredu obraćali sa zahtjevima iz svih područja. Iz izvješća je također razvidno da je ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom uspostavio dobru suradnju s uredom pučkog pravobranitelja, uredom pravobraniteljice za djecu, kao i uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i sa međunarodnim institucijama. Mislimo da su mediji izuzetno važni, izuzetno značajni za senzibiliziranje javnosti, odnosno podizanje razine svijesti o osobama s invaliditetom je iz izvješća također razvidno da je ured s njima uspostavio dobre odnose, a u navedenom razdoblju obvezuje se te odnose učiniti još boljima kako bi razinu svijesti osobama s invaliditetom podigli na još veći veći stupanj. Ovo izvješće je temeljito i sadržajno i obzirom da ga ured podnosi za razdoblje od 6 mjeseci dovoljno je i opširno. Iz njega je vidljivo da je uz opsežan posao konstituiranja ureda, popunjavanje radnih mjesta, organizaciju ureda, ured pravobraniteljice od prvog dana svog djelovanja rješavao problematiku osoba s invaliditetom. Dakle, ured je radio upravo ono za što je i osnovan, a to je da štiti, prati i promiče prava osoba s invaliditetom. s osobitim zadovoljstvom ističem da je veliki posao odradila sama pravobraniteljica sa svojim zamjenicama, dakle pravobraniteljica koja je i sama osoba sa invaliditetom sa svojim zamjenicima i ostalim suradnicima što potvrđuje da je u Republici Hrvatskoj ipak učinjen veliki napreda u izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom, te da osobe sa invaliditetom mogu obavljati najodgovornije dužnosti, jer time i same osobe sa invaliditetom ruše najteže barijere, one u glavama ljudi i pokazuju da se prema njima treba odnositi isto kao i prema svim drugim građanima Republike Hrvatske, ali u duhu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom i svih nacionalnih dokumenata. Poštovane kolegice i kolega klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće i evo želimo pravobraniteljici nadalje puno uspjeha u radu. Hvala vam najljepša. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Mislim da je ovo jedinstven moment u radu našega Parlamenta, jer pred nama je prvo, rekao bih možda čak i nulto izvješće posve nove institucije koju su neki dočekali sa skepsom, a neki sa vrlo otvorenim odobravanjem. Kažem nulti izvještaj, jer on ne može pokriti čitavu 2008. godinu već iz same činjenice da je gospođa pravobraniteljica na svoju dužnost stupila u lipnju, a da je praktički kompletirala tehničke uvjete, prostorne uvjete, pa i kadrovske uvjete tek potkraj godine. Iz izvješća je vidljivo da se svih tih 6 mjeseci ured nije bavio sa sobom, nego da se uglavnom bavio odnosima s javnošću što je iznimno važno, jer informacija o ulozi, zadaćama, ciljevima, pa onda i zakonskim ovlaštenjima pravobranitelja za osobe sa invaliditetom u ovom slučaju pravobraniteljice, mora doći do što je moguće većega broja prije svega osoba s invaliditetom, a onda i članova njihovih obitelji. Jer nemojmo zaboraviti da su u velikom broju slučajeva upravo oni ti koji su neposredni asistenti, dakle pomagači osobama sa invaliditetom i da su oni koji omogućavaju velikom broju, osobito onih koji su manje mobilni da se kreću kroz život. U tome smislu moramo biti svjesni i poteškoća i ograničenja na koje nailazi distribucija takvih informacija, jer mnoge osobe sa invaliditetom na žalost, osobito u ruralnim područjima, u područjima od posebne državne skrbi, mnoge osobe sa invaliditetom koje žive u socijalno deprivirajućim uvjetima nisu osobe koje redovito osobe koje prate sredstva javnoga priopćavanja i ne mogu dobiti na vrijeme informaciju o tome da institucija postoji, da je na njenome čelu kvalificirana osoba, da ima određene zakonske mogućnosti i ovlaštenja. Jako je važno stoga da se informacije o novim mogućnostima koje Hrvatski sabor ustanovio donošenjem odluke, odnosno zakona o ustanovljenju ovoga pravobraniteljstva, pokuša poslati što dalje i što češće i preko udruga osoba s invaliditetom, ali i preko svih socijalnih službi koje opslužuju osobe sa invaliditetom u dijelu ostvarivanja njihovih prava. Zato mi se čini posve ispravnim da je gospođa ravnateljica prvi mjesece, a dobar dio i ove godine, da će biti tako, posvetila upravo kontaktima, otvaranju kanala suradnje, otvaranju komunikacije i prema udrugama osoba sa invaliditetom i prema stručnim organizacijama, socijalnim ustanovama, tijelima javne uprave, odnosno lokalnoj samoupravi i čini mi se da taj posao neće stati i neće se smanjiti bar još nekoliko godina. Naša iskustva naime sa najstarijim pravobraniteljstvom u Republici Hrvatskoj govore da unatoč tome što postoji već čitav niz godina još uvijek veći dio građana nema relevantnu informaciju o mogućnostima koje pruža to pravobraniteljstvo u zaštiti pojedinačnih i kolektivnih prava. Od velike je važnosti zbog uspostave autoriteta same institucije pravobranitelja da ured okuplja kvalificirane osobe koje razumiju čitav dijapazon elemenata ove problematike, pa da je i na čelu ovoga ureda, odnosno da je pravobraniteljica osoba koja izravno neposredno razumije sve relevantne probleme koji koji dočekuju i s kojima žive osobe sa invaliditetom. No, ono što vidimo iz izvješća drugih pravobranitelja, volio bih da se ne dogodi pravobraniteljici za osobe sa invaliditetom. Već sada je mogla vidjeti kako to izgleda kad Vlada po hitnom postupku šalje zakonske prijedloge u proceduru i da praktički u zadnji čas doznaje za neka rješenja koja nisu u suglasju sa relevantnim ne samo hrvatskim, nego i međunarodnim dokumentima. Pogledajte izvješće pravobraniteljice za djecu pa ćete vidjeti kako je to eklatantno. Tamo se radi o 22 slučaja donošenja propisa. Volio bih da Vlada u tom smislu promjeni svoj stav i da se okrene pravobraniteljstvu kao suradničkoj kući. Pravobraniteljstvo jest neovisno, dakle autonomno i nitko nema prava vršiti pritisak na tu ustanovu, pa čak ni davati joj smjernice za rad. Ona je opunomoćenih Hrvatskoga sabora. Ali Vlada mora shvatiti da je zajednički interes čitavoga društva, a ponajprije onih koji donose odluke, dakle same Vlade kao predlagatelja, pa i nas u Hrvatskome saboru kao onih koji donose zakone zakone i rješenja, da rješenja budu utemeljena na najvišim standardima i najboljim rezultatima pozitivne prakse kada se govori o rješavanju problema s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, odnosno u prevenciji problema koji pogađaju tu populaciju. Nemojmo zaboraviti, ja bar neću zaboraviti, to ću stalno ponavljati. Prije godinu dana nam je Vlada obećala, ako se sjećate, da će nam u proceduru poslati tzv. krovni zakon koji će riješiti pitanja do sada otvorena pitanja koja pogađaju osobe sa invaliditetom. Ne zaboravljamo da je to otvoreno ponovila i u raspravi o Prijedlogu zakona o doplatku na sljepoću. Evo godina dana prolazi, ni A nismo čuli na tu temu. Podsjećam Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da nam je dužno ispuniti obećanje jer mi vrlo dobro znademo da je najveći problem osoba s invaliditetom generalni stav društva prema njima odnosno stav vlasti prema njima koja je dozvolila neviđenu diskriminaciju osoba s invaliditetom ne prema vrsti i stupnju oštećenja ili invaliditeta nego prema načinu stjecanja invaliditeta odnosno tjelesnog ili mentalnog oštećenja. Nećemo ponavljati tu priču. Znamo vrlo dobro koji su rasponi naknada i na koji način se zapravo ljude ponižava jer to je diskriminacija a to je prema zakonu kojega smo lani usvojili zabranjeno. I uvjeren sam da će i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom doći u situaciju da procjenjuje upravo tu diskrepancu, tu veliku suprotstavljenost norme s jedne strane u Zakonu za sprječavanje diskriminacije i međunarodnih konvencija i dokumenata koji govore o problematici života osoba s invaliditetom i prakse koju provodi vlast. Što prije pokaže da nema popusta u toj vrsti razgovora to će dugoročno imati bolju poziciju jer praksa pokazuje da pravobranitelji tada idu mekim načinom razgovora s Vladom, u principu na duge staze samo gomilaju probleme. Klub Hrvatske narodne stranke kao što je otvoreno podržao prijedlog da se ustanovi pravobraniteljstvo za osobe sa invaliditetom podržat će i ovo izvješće. I naravno želimo pravobraniteljici gospođi Slonjšak ne samo u ovoj nego i u godinama koje dolaze, vremenski period na koji je imenovana bilježi stalni napredak u radu pravobraniteljstva ali i čvrst principijelan stav koji će sužavati prostor manipulacije, diskriminacije i širenja prostora problema osoba odnosno populacije osoba s invaliditetom. U tome smislu gospođi Slonjšak čestitam u ime HNS-a što je ekipirala ured, što ga je dovela na razinu funkcionalnog pogona i želimo joj svako dobro a do godine se vidimo sa prvim pravim cjelogodišnjim izvješćem. Živjeli. **Slonjšak, Anka** Zahvaljujem predstavnicima klubovima. Meni je doista izuzetna čast što sam prva pravobraniteljica a isto što i ovo izvješće je prihvaćeno. Svima skupa se puno zahvaljujem. I doista još jednom kažem da propisi i sve ono što se donosi za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj cilj nam je da o svim odlukama koje se tiču nas samih da nas pitate, da s nama surađujete jer jedini pravi put da se osobama s invaliditetom poboljša odnos i kvaliteta življenja u Republici Hrvatskoj je taj da se maksimalno uključe osobe s invaliditetom u one odluke koje se tiču njih samih. Hvala vam lijepo. Vidimo se kod slijedećih donošenja zakona, propisa i ostalog što je potrebno u suradnji sa Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvažena gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Izvješće za period od šest mjeseci kvalitetno pripremljeno iz kojeg je razvidno da bez obzira što je ured započeo sa svojim radom tek u srpnju 2008. godine da je učinjeno jako puno kako na promoviranju rada ureda tako i u predstavljanju ureda po županijama pri čemu se ostvario vrlo važan kontakt s udrugama i s institucijama koje djeluju u interesu osoba s invaliditetom. Dobro ste prihvaćeni na terenu i nema nikakve dileme da vrlo profesionalno, vrlo kvalitetno, predano i pratite i štitite i promičete interese i prava osoba s invaliditetom. Ured naravno mora poznavati rad udruga i saveza koje u svom članstvu okupljaju osobe s invaliditetom i iz izvješća je vidljivo da ste od udruga dobili pisane materijale što je konkretan problem udruga i članstva kojeg ona okuplja. I naravno to vam pomaže i omogućava da prema nadležnim ministarstvima i institucijama upućujete zakonske prijedloge koje ćemo mi iz kluba SDP-a svakako podržati. Čemu ovo izvješće služi? Ovo izvješće služi da vidimo što je ured u proteklom periodu radio, koje su zakonske regulative donesene a koje pomažu da svakodnevni život osoba s invaliditetom bude lakši, bude jednostavniji i bude bolji. nema velike vajde i velike pomoći od silnih pohvala. I stoga potpuno razumijem kolegicu koja se u svom izlaganju usredotočila na probleme, na ono što muči osobe s invaliditetom je naš cilj nas saborskih zastupnika da skrenemo pozornost javnosti, da skrenemo pozornost nadležnih institucija da stvari mogu i trebaju biti bolje. Ne treba pred problemima zatvarati oči a problema ima jako puno i nije poanta ni u HDZ-u niti u SDP-u i nije poanta u kritiziranju aktualne vlasti već jedino isključivo u želji i namjeri da učinimo kvalitetan pomak za za život osoba s invaliditetom. I zato mislim gospođo pravobraniteljice da bi bilo dobro da u svom izvješću ubuduće pored svih ovih uobičajenih segmenata koje izvješće ima imate još jedan segment koji će se odnositi na to što je u proteklom periodu parlament učinio za bolji život osoba s invaliditetom. Što su to nadležne institucije učinile, koje zakone, koje strategije su donijeli u proteklom periodu. Mislim da posebnu pozornost treba posvetiti problemu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i u tome vidim veliku i važnu ulogu ureda. Osoba sa invaliditetom koje su radno sposobne. A poglavito je vrlo česta situacija da i one koje su zaposlene rade na poslovima koji nisu adekvatni njihovoj naobrazbi, dakle, njihovoj stručnoj spremi, sposobnostima, jer još uvijek nažalost poslodavci imaju predrasude prema radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom. vam reći da u gradskoj upravi grada Rijeke je zaposleno 12 osoba sa invaliditetom, zaposlili smo i jednu slijepu osobu u osobnoj školi i jednu osobu sa cerebralnom paralizom u udruzi osoba sa cerebralnom paralizom. Ja ne znam koliko je javnost poznata da postoji zakon koji te stvari regulira. I naravno, ako nemamo dovoljno senzibiliteta za neke stvari onda moraju postojati zakoni. Naravno vrlo česta pojava je da se tih zakona ne držimo i da ih ne sprovodimo u djelo. Mislim da bi bilo dobro pravobraniteljice da tražite od jedinica lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave za sljedeće svoje izvješće o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom. Tražite jednostavno da vam dostave te podatke. Vi ste čak se osvrnuli u svom izvješću na taj dio pa ste rekli uredu nedostaju podaci o kvotnom zapošljavanju budući da se ne vodi evidencije, ma mora se voditi, apsolutno se mora voditi. Ja vjerujem da ste vi već i zatražili od njih te podatke. Dakle, ako državne institucije nisu to u stanju, ja sam sigurna da barem jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju svijest o tome koliko je to važno i predlažem dakle da od njih tražite podatke za svoje sljedeće izvješće. Također u dijelu izvješća koje se odnosi na područje mirovinskog osiguranja, trebalo bi posebnu pozornost obratiti na činjenicu da se osobi sa invaliditetom ne ukida pravo na korištenje dječjeg doplatka kojeg je stekla po prijašnjim prijašnjim propisima, po kojima ima pravo na doplatak i nakon završene 27 godine života ukoliko ima teže oštećenje zdravlja i to neovisno o imovinskom ili dohodovnom cenzusu članova kućanstva. po novom zakonu ovo pravo na dječji doplatak pripada korisniku do 27 godine života a nije u redu da se starim korisnicima ukidaju ranije stečena prava po kojima ovo pravo mogu koristiti i nakon 27. Još nekoliko Još nekoliko riječi vezano za stambeno zbrinjavanje. Osobe s invaliditetom sukladno konvenciji imaju pravo birati način s kim i kako žele živjeti što znači da se trebaju iznaći mehanizmi za njihovo adekvatno stambeno zbrinjavanje. Naravno da nije rješenje, oko toga se svi slažemo ono što je na neki način postala praksa, a to je da ih se kada im umru roditelji smješta u staračke domove. Stambene zajednice trebaju postojati za sve osobe sa invaliditetom koje žele neovisno i samostalno živjeti u skladu sa time da sami biraju i mjesto stanovanja i način na koji žele živjeti. Opet vidim ovdje ulogu jedinica lokalne i regionalne samouprave i mislim da bi dobro bilo uputiti prema njima, ne znam kako bih to nazvala zahtjev ili kako već da pokažu više senzibiliteta za osobe sa invaliditetom. Znam da grad Rijeka u tom smislu čini puno ali nisam sigurna za druge jedinice lokalne samouprave.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo pravobraniteljice sa suradnicama i suradnicima, dame i gospodo, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Danas smo u prilici raspravljati o više izvješća, kako razumijem u tri izvješća, u pojedinačnim raspravama koji svaki za sebe a i zajednici uz izvješće pučkog pravobranitelja koji će nadam se također danas doći na red, čine jednu cjelinu u kojoj se ogleda ono najosjetljivije u ocjeni stanja društva pa ako hoćete i nacije a to je izvješće o razini poštivanja, štićenja i promocije ljudskih prava na različitim primjerima, tj. u izvješću pučkog pravobranitelja na teme koje se tiču pravne sigurnosti i jednakosti građanka i građana i stupnju poštivanja njihovih ustavnih i zakonskih prava. Nadalje, pravobraniteljica osoba sa invaliditetom ima zadatak štiti, pratiti, promicati prava i interese osoba sa invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona, dakle, radi se o izvješću o tim djelatnostima. Zatim se danas, danas će se govoriti i o izvješću o radu pravobraniteljice za djecu, dakle, o stupnju poštivanja i ugroženosti dječjih prava u Republici Hrvatskoj a potom i o izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koji se tiče zaštite promicanja ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Dakle, pred nama je svojevrsan screening najosjetljivijeg segmenta funkcioniranja pravne države u području ljudskih prava na različitim osnovama. Stoga želim danas upravo kada očekujemo i pozitivne vijesti iz New Yorka skrenuti pažnju da toga dana raspravljamo i u Saboru o nečemu što je vrlo važno za budućnost Hrvatske. Pa kako znamo da nam poglavlje 23. u pregovorima sa Europskom unijom čini u tom poglavlju jedan dio čine ljudska prava, odnosno poštivanje ljudskih i temeljnih, općih ljudskih prava to ove današnje posebne rasprave treba sagledati i u svijetlu tih važnih događaja za Republiku Hrvatsku. Kada sada govorimo o prvom ovom izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, dozvolite mi sljedeći osvrt. Ova je institucija najmlađa da tako kažem po svom ustrojstvu od 1. 8. pa će za mene promatrajući podatke koje ćemo sada dobiti stvarna relevantnost biti kada budemo mogli usporediti jednu godinu, pola godine sa drugom. Ovo je početak i ja vama zaista čestitam gospođo pravobraniteljice da se u situaciji u kojoj u kojoj se ured stvarao, a nisu postojale mogućnosti i pretpostavke u smislu arhitektonsko građevinskih uvjeta pristupnosti osoba s invaliditetom, to ustrojili sa vašim suradnicama i suradnicima da radite u tome i da je to prostor dostupan i otvoren za osobe s invaliditetom. Dakle, ne možemo nešto samo reći desit će se, a ne brinuti se na vrijeme. No, zahvaljujući vašem angažmanu to se ipak riješilo. U vašem izvješću, gospođo pravobraniteljice, osvrćete se na područje socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja, obrazovanje, zapošljavanje i rad pravosuđa općenito i zaštitu od nasilja i zlostavljanja, područje financiranja te informacije i podizanje i podizanje razine svijesti. U tom smislu kolegica je spomenula i lokalnu samoupravu sa primjerima, ali i lokalna samouprava ima jedan dio obaveza koja mora preuzimati, ne samo dakle centralna vlast, da tako kažem. U ovom izvješću vi ste se osvrnuli naravno na obrazovanje i uključili svoj komentar o tome. Ja imam jednu potrebu iz dobre namjere reći, da područje obrazovanja i zapošljavanja nije u onoj korelaciji koju bi ja očekivala jer je zapravo osnovna pretpostavka uključivanja osoba s invaliditetom u sve sfere funkcioniranja društva ona koja proizlazi iz njihovog obrazovanja za prave, da tako kažem za struke u kojima se može primijeniti njihovo znanje i njihove posebne sklonosti i sposobnosti. Stoga mislim da se treba preispitati zapravo obrazovanje osoba s invaliditetom. Danas u svijetu vrlo sofisticiranih tehnologija trebamo također preispitati i mogućnost da se npr. za osobe s invaliditetom koje imaju ugroženi vid ili sluh, danas mogu primijeniti vrlo, vrlo složeni no jeftini kompjutorski programi, transmisiji čula i vida jer oni upravo njima nedostaju, na vrlo učinkovit način, jednostavan, jednim običnim klikom i dostupan financijski, dostupan ako se izvrši pritisak svih koji se bave pitanjima osoba s invaliditetom prema firmama koje to rade. Jer onda kad se traže posebni programi, a to moramo nekad tražiti za osobe sa posebnim određenim određenim invaliditetom, da tako kažem, onda to postaje skupo i postaje zapravo nedokučivo obiteljima, nedokučivo čak i socijalnim sustavima u vrlo, recimo u zemljama koje bolje financiraju područje osoba sa invaliditetom. Dakle, to je jedan element koji sam htjela spomenuti. Drugo sam htjela reći također, danas postoji čitav niz nešto ste spomenuli i Konvenciju Ujedinjenih nacija itd., međutim postoji čitavo zapravo bogatstvo tretiranja ovog pitanja kroz odgovarajuće odbore Vijeća Europe. Vijeće Europe je nama donijelo akcijski plan i priprema se 2010., polovinom 2010. učiniti jednu konferenciju koja će na neki način sumirati postignuto od 2006. godine na ovamo. Akcijski plan obuhvaća period od 2006. do 2015. godine. Dakle, vjerujem da ćete vi na toj konferenciji imati što i pokazati stvari bez obzira što smo se malo kasnije uključili u rješavanje pitanja na ovaj način vašim uredom. Ja osobno bih htjela također postaviti jedno pitanje principilno obrazovanju, o strukturi, da li ćemo se mi dugoročno, dugoročno govorim, odlučiti za inkluzijsko obrazovanje u redovnom obrazovnom ili ćemo se više odlučit za financiranje specijalnih škola u smislu pripreme osoba sa invaliditetom koja su u uzrastu djece i kasnije dok stječu nova znanja pa onda uključivanje u redovno školstvo. To su danas teme recimo koje se vode u Vijeću Europe među članicama. Zemlje Europske unije imaju različita rješenja, ali imaju i različite tendencije razvoja toga. Valja o tome razmisliti naprosto s obzirom na vrijeme koje nas očekuje. Također sam htjela reći sljedeće, da je nedopustivo u tom segmentu obrazovanja da danas najveći dio osoba slabijeg vida obrazujemo, možda veći dio, za telefonistice i telefoniste kada znamo da je tehnologija telefonskih centrala otišla tako daleko da je to sasvim jedan, sasvim druge sposobnosti koje trebamo razvijati kod ljudi koji će se bavit dakle telefonskim centralama. Također želim reći da se naravno i vjerodostojno svake vlasti mora očitovati u tome koliko stvarno onda financira programe koje si je zacrtala, pa tako isto pitanje uvoza automobila za osobe s invaliditetom ne može biti različito u odnosu na način stjecanja invaliditeta. Evo ja bih se također osvrnula ne nešto, pošto je porast nasilja u društvu evidentan, to je jedno područje, tamno područje, tamna zona, također nasilja osoba sa invaliditetom koje su nacionalne manjine. Netko tko možda nije pročitao knjigu "Zakopaj me uspravno" Izabele Fonseca, možda će naći poticaja da razmišlja i u tom smislu o osobama sa invaliditetom koji su pripadnice i pripadnici nacionalne manjine. I na kraju, gospodine predsjedniče, gospođo pravobraniteljice, nas vjerojatno čuju odnosno nas vjerojatno vide ljudi koji su pred ekranima. Čuju nas oni koji mogu čuti uz radio aparate. Možda je ovo mjesto sa kojeg bi određenim jezikom znakovlja i ljudi koji nas ne mogu čuti, a dio su naše zajednice, trebali nas čuti. Nije neobično da pratimo niz emisija i programa koji se transmisijom dakle približavaju ljudima bez sluha ili oštećenog sluha. Evo to bi bio jedan naš iskorak mimo mimo onoga gdje se ne slažemo. Vjerujem da je to u smislu i u interesu ljudi koje vi štitite i u čemu imate našu podršku i čime prihvaćamo vaše izvješće. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo, ja ću kratko se samo osvrnuti, kolegica je spomenula obrazovanje osoba s invaliditetom i naravno na to se nadovezuje i zapošljavanje, pa radi opće informiranosti, evo kolegice, Republika Hrvatska se već davno opredijelila za tzv. integrativni sustav obrazovanja osoba s invaliditetom, odnosno djece s teškoćama u razvoju. Dakle, da se što više djece uključi uključi u redovni sustav obrazovanja. Vi morate znati jednu stvar, da će uvijek u Republici Hrvatskoj postojati onaj dio djece za koji to neće biti moguće, za koje će morati postojati prilagođeno obrazovanje, specijalno obrazovanje, a onda isto tako i zapošljavanje u nekakvim zaštitnim radionicama. Već se i broj zanimanja, odnosno popis zanimanja učinio dakle, koja su to zanimanja koja su danas atraktivna na tržištu, a koja bi osobe s invaliditetom sukladno svojim preostalim mogućnostima mogućnostima mogli usavršavati, a da budu konkurentni na tržištu. Vlada Republike Hrvatske je u suradnji sa zajednicom saveza osoba s invaliditetom i uključila u sustav obrazovanja oko 30-ak osoba s invaliditetom u prošloj godini koje su završili zanimanja, dakle kompjutorska razno-razna zanimanja kako bi ih što prije uključila i u sustav zapošljavanja. ipak učinili smo veliki korak naprijed i više danas, evo na svu sreću i zadovoljstvo svih nas nemamo samo ona obrazovanja za obućara, postolara, kako se to već zove, urara itd. Hvala vam. Izvolite. **Ferić-Vac, Mirjana (SDP)** Vrlo kratko, gospodine predsjedniče hvala. Kolegice, ja nisam govorila da to ne postoji, ja sam samo govorila o tome to je jedno pitanje s kojim se moramo nositi u budućnosti jer obrazovanje u cjelovitom sustavu zahtjeva posebno obrazovane ljude u obrazovnom sustavu, u obrazovnom sustavu, a toga nemamo dovoljno, to znamo. Nije uopće upitno i rasprava o tome, nego je upitno sljedeće, da mi danas moramo polaziti od toga da više nego jedna osoba od 10 ima jednu vrstu invaliditeta. Taj broj iznosi oko 650 milijuna u svijetu, s tim da je postotak u Europi daleko veći. On iznosi do 200 milijuna. I kako populacija stari i kako naprosto sve mjere zdravstvenog karaktera se popravljaju, broj osoba sa invaliditetom u Europi će rasti, raste i nastaviti će rasti. Dakle, iz ovoga sustava je, no samo pitanje kako ćemo to održivo mi implementirati u svoj sustav. Ništa drugo. Sve mjere koje jesu trebaju biti, treba ih se podržavati, ali se treba vidjeti gdje smo tu, koliko zaista kad za 2-3 godine ovaj institut pravobraniteljice za invalide postigne svoju srednju dob, koliko je to osoba koristilo, dakle savjet, koliko je reklo, koliko puta su nam rekli ne radite nam ovo ili ono dobro, odnosno ne radimo sebi dobro. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa Anka Slonjšak u ime predlagatelja. Izvolite. **Slonjšak, Anka** Hvala. Evo, ja bih samo htjela reći vezano za obrazovanje i zapošljavanje da doista mi jesmo, u prošloj godini tek smo, mislim i u ovoj godini nastavljamo obilazak županija, s obzirom da znamo da ima 20, odnosno 21 županija i da nam je cilj da u svim županijama podjednako obavijestimo, odnosno da održimo podjednake tribine. Međutim, evo nedavno na jednom sastanku sam saznala da u principu doista postoje zanimanja i obrazovni profili poput, evo jedan banalni primjer, izrađivač gornjih naplata na cipelama. Mislim, za to uopće zanimanje više ne postoji, ali još uvijek postoji obrazovni profil u kojem se osobe s invaliditetom obrazuju za takvo nešto. Naravno da se ide na tome, i da radimo svi zajedno, da institucije rade, da se obrazovanje doista profili rade za ona zanimanja koja su i na otvorenom tržištu i da je mogućnost da se osobe s invaliditetom zapošljavaju nakon tog mislim da nikome u cilju nije da kad se osoba obrazuje za određeno zanimanje, da nakon toga završi u svojoj kući i na opet, ekonomskoj ovisnosti o svojim obiteljima, odnosno skrbnicima i onima koji su im najbliži. Isto tako bih željela da, evo postoji u jednoj županiji saznanje da se i dalje obrazuju osobe za tekstilno zanimanje, a u toj županiji ne postoji uopće, odnosno u tom mjestu više tekstilna industrija. Tako da to su neke stvari koje doista Ministarstvo obrazovanja, odnosno gospodarstva mora zajednički koordinirano riješiti taj problem da se čim prije neke stvari idu na bolje. Isto tako bih pozvala još jedno ministarstvo, odnosno institucije da doista surađuju sa svim pravobraniteljstvima jer je svima nama cilj da se poboljšaju prava, odnosno odnosi i interesi svih građana Republike Hrvatske, a isto tako pogotovo u ovom smislu osoba s invaliditetom. Evo, hvala lijepo još jednom na sugestijama. Gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću se u svojoj raspravi osvrnuti na one dijelove vašeg izvješća koje smatram iznimno važnim i za koje smatram da hrvatska javnost treba biti dodatno upoznata. Prvenstveno, zlostavljanje i nasilje nad osobama s invaliditetom, posebno ženama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju kao najosjetljivijom skupinom u društvu je velik problem. Otežano je dokazivanje da se radi o nasilju zbog nerazumijevanja ili nepovjerenja okoline, nepristupačnosti službama i nedostupnosti primjerene komunikacije sa službama, npr. kod gluhih osoba. Često puta osobe s invaliditetom ovise o zlostavljaču ekonomski i fizički te nisu u mogućnosti primijeniti uobičajene načine obrane od nasilja. Kada se i ohrabre za obraćanje nadležnim službama, susreću se s nedostupnošću službama i ustanovama koje se bave suzbijanjem nasilja i intervencijama u slučajevima prijave nasilja. U iznimno teškim situacijama radi se i o strahu od odmazde. Nedostatak prilagođenih smještajnih kapaciteta za potrebe zbrinjavanja žrtava osoba s invaliditetom je jedan od najvećih razloga ne prijavljivanja zlostavljanja i nasilja jer su žrtve svjesne da ne mogu dobiti primjereni smještaj, adekvatan njihovim specifičnim potrebama. Nadalje, tu je problem sustava socijalne skrbi. Najveći broj pritužbi upravo se odnosi na područje socijalne skrbi i na taj način stječe se dojam o problemima funkcioniranja ovog sustava u svezi priznavanja prava koja se odnose na djecu s teškoćama u razvoju ili na osobe s invaliditetom. Međutim, iz vaše analize pritužbi da se zaključiti da javnost ima daleko nepovoljniju sliku o funkcioniranju ovog područja, nego što se stvarno radilo o uskraćivanju prava osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju ili o kršenju njihovih prava. Naime, često je kod građana, pa time i kod osoba s invaliditetom prisutno uvjerenje da su centri za socijalnu skrb pozvani rješavati prava i koja nisu u njihovoj nadležnosti, kao što je npr. Stambeno zbrinjavanje. Nadalje, centri za socijalnu skrb kao temeljne ustanove socijalne skrbi imaju preko stotinu javnih ovlasti, koje da bi se učinkovito provodile zahtijevaju kadrovske i ostale resurse koji su u većini centara daleko ispod potrebnih. To dovodi do nepravodobnog pružanja usluge, odgađanja postupka u rješavanju o pravima u prvom stupnju, ali i u dugotrajnosti rješavanja u drugom stupnju. Stoga je iznimno važno od strane nadležnog ministarstva upoznati širu javnost o ovlastima i djelokrugu rada centara za socijalnu skrb. Nadalje, smatram posebno važnim problemom osoba s invaliditetom, odnosno ključni problem, problem zapošljavanja. Ono što je iznimno važno podići razinu svijesti društva. Informiranost i buđenje svijesti javnosti pravi je put k bržem i bojem zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Šuma propisa ne znači ništa dok građani ne počnu razmišljati što mogu učiniti da olakšaju život invalida ili barem da ga ne otežavaju. Od gotovo 430 tisuća invalida što čini gotovo 10% građana naše države, veliki broj nerado izlazi na ulicu u javnost, što je uvelike i posljedica neprimjerenog odnosa društva prema njima. Najveći broj invalida nalazi se u Krapinsko-zagorskoj županiji, a najmanje u Istarskoj. Kao što je i za pretpostaviti, najveći broj invalidnih osoba starije je dobi, njih 27%, a najmanji postotak čine djeca 5%. Najčešći uzroci invalidnosti su bolesti 40%, slijede invalidi rada 21%, ratni invalidi 10%, nesreće i drugo. Položaj invalidnih osoba u društvu regulira oko 280 propisa kojim se reguliraju prava invalida, velik broj državnih i drugih tijela preko kojih se ta prava trebaju ostvarivati ali i društvena okolina koja je nesenzibilna za njihove probleme. Stoga je nužno raditi na ujednačavanju propisa i povezivanju institucija, putem kojih invalidi ostvaruju svoja prava, ali je jednako važno i informirati javnost i podizati svijest cijelog društva o položaju i problemima koje osoba sa invaliditetom ima u svakodnevnom životu. Diskriminacija osoba sa invaliditetom, koji čine oko 10% stanovništva, dakako je posebno prisutna kod zapošljavanja. Njihova se prava krše i onemogućavanjem pristupa različitim ustanovama, poput domova zdravlja, škola ili bolnica kod kojih nisu uklonjene građevinske barijere. To da se invalidi teško zapošljavaju, znamo iz svakodnevnog života, pa čak smo i svjedoci brojnih slučajeva kada se ponište natječaji za radno mjesto, samo zato što je posao dobila osoba sa invaliditetom koja ima sve kvalifikacije, ali je poslodavac ne želi. Ako se radi o zapošljavanju na općem tržištu rada, to se odnosi na obvezu tijela državnih uprava, tijela sudbenih vlasti, jedinica lokalne samouprave, tijela ostalih javnih službi i raznih fondova i drugih pravnih osoba, koje su u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske, da moraju imati zaposleno primjerice do 31. 12. 2008. najmanje jednu invalidnu osobu na 32 zaposlena, da bi do 2020. godine trebali zapošljavati najmanje jednu invalidnu osobu na 16 zaposlenih. Ove obveze su lagani pomak u pravcu zaštite prava na rad invalida, jer moglo se propisati i kraće rokove za obvezu njihovog zapošljavanja. Treba se nadati da će jači poticaj za zapošljavanje invalida i njihovu profesionalnu rehabilitaciju poteći od fonda za čiji rad sredstva osigurava Vlada. I na kraju u zaključku, zaista je važno učiniti svaki napor da bi se unaprijedio život osoba sa invaliditetom, odnosno ostvarivanje njihovih zakonom reguliranih prava. Zahvaljujem. Hvala. Replika gospođa Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice, ja se s vama doista mogu složiti kada ste govorili evo u onom dijelu o nasilju nad osobama sa invaliditetom, ali moram vam reći da je osnaživanje osoba sa invaliditetom izuzetno važno. Pa kada je u pitanju i najviše kada je u pitanju nasilje da bi osobe sa invaliditetom o tome htjele progovoriti. Vlada Republike Hrvatske u sklopu kampanje protiv nasilja nad ženama sa invaliditetom je posebnu pozornost posvetila ženama s invaliditetom. I u suradnji sa zajednicom Saveza osoba sa invaliditetom osnovana je mreža koja i danas, hvala dragom Bogu dobro radi. I moram vam reći da su žene s invaliditetom progovorile o nasilju koje se nad njima vrši. I naravno nije to dovoljno. O tome i nadalje kompletno društvo mora voditi računa. Ali ja evo moram reći da smo izuzetno ponosni na mrežu žena i da smo zahvalni Vladi što je posebnu pozornost posvetila nama ženama s invaliditetom u jednoj kampanji koja je ostavila u medijima jako puno odjeka. Međutim, nisu samo žene s invaliditetom diskriminirane. Iako više govorimo kada govorimo o diskriminaciji uopće, tada govorimo i o ostalim osobama s invaliditetom. Ali Zakon o suzbijanju diskriminacije, evo dao nam je nove i šire puteve kako bismo konačno uspjeli suzbiti diskriminaciju i nad osobama s invaliditetom. Hvala. U 10,51 prošlo je vrijeme za prijavu od 10 minuta. Završavamo raspravu. U ime kluba SDP-a 5 minuta se javila gospođa Vesna Škulić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice. Još jednom pohvaljujem vaše izvješće uvažavajući sav vaš trud koji ste uložili vi osobno i vaši suradnici. Dužnost mi je kao saborske zastupnice upozoriti i na one probleme koje niste možda uspjeli detektirati u tako kratkom vremenu. Ne da vas kritiziram već da još jednom skrenem pozornost na neučinkovitost sustava, na nepoštivanje rokova itd. Ja kao zastupnica stojim na raspolaganju za suradnju mimo svakog politikantstva i mimo svake politike. Ne da vam donosim samo lijepe priče, "Od hvale se ne živi." kaže jedna poslovica, već da zajedno pokušamo svaka na svom području pronaći mogućnosti rješavanja sustavnog problema za osobe s invaliditetom. Naravno da ste vi neovisni od politike i ne bih se htjela s političke strane miješati u vaš rad, no kažem dužnost mi je kao saborske zastupnice upozoriti na svaki problem koji se javi u društvu a tiče se problema osoba s invaliditetom. Upravo iz tih razloga ja sam i upozorila na nacionalnu strategiju koja se ne poštuje odnosno ne poštuju se mjere, ne poštuju se zadani rokovi. Za mene nije zanemariva brojka od 444 broja građana koji su se u tako kratkom roku obratili zbog nekog problema. Dakle, svaka sudbina je jedan život a jedan život je puno. Nacionalnom strategijom od 2003. godine predviđeno je izjednačavanje svih prava svih osoba s invaliditetom. Još jednom upozoravam da se nije krenulo u tom području. Dapače, još se najavljuje jedna diskriminacija a to znači da da se civilnim invalidima još uvijek traje zabrana uvoza oslobađanja odnosno na uvoz automobila oslobađanje od PDV-a da se invalidima Domovinskog rata to pravo, oni još uvijek mogu koristiti iako je kod nas obrazloženje da se to nama pravo ne smije dozvoliti zbog Europske unije. Upozoravam na inkluzivno obrazovanje. Također na nejasne kriterije o asistentu u nastavi, o problemu u zapošljavanju, o problemu pristupačnosti, o praćenju provedbe Nacionalne strategije, poštivanju rokova, praćenje provedbe UN konvencije itd. Također, složila bih se s kolegicom Ferić-Vac da je bilo potrebno bar kad se tiče ovog izvješća možda angažirati i prevoditelja za znakovni jezik odnosno tumača za znakovni jezik da bi i njima bile dostupne ove informacije, ova rasprava jer vi ste i njihova pravobraniteljica no mislim da smo mi tu zakazali dakle kao možda zastupnici, evo osobno i ja dio odgovornosti primam na sebe. Još jednom vam čestitam na dobro urađenom izvješću. Hvala lijepa.

da doista prošla godina kao što sam i naglasila je bila godina kad smo krenuli sa svim. 1.4. ove godine smo se organizirali, već smo uvidjeli da nam bude nedostatak kapaciteta u samom radu ureda, no međutim ono što mogu reći da doista sa svojim suradnicima želim ne samo da smo s obzirom da smo možemo reći tek zagrebli sva područja koja su doista problematična i koja su jednostavno naša svakodnevnica. Želim reći da našim upozorenjima, preporukama, zamolbama prema institucijama i isto tako prema udrugama i savezima osoba s invaliditetom doista svima želim da nas prepoznaju kao instituciju koja može pripomoći i koja jednostavno želi pripomoći svim institucijama da jednostavno zajednički donesemo najbolje odluke koje su provedive, primjenjive a ne samo propisane i da se jednostavno osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, doista i njihovim obiteljima kojima moramo reći da to što je oko 500 tisuća osoba s invaliditetom da s tim osobama netko i živi i da to nije 500 nego možemo duplicirati taj broj građana Republike Hrvatske i da svima vama zahvaljujemo evo na svim sugestijama još jednom. I da prihvatite naša upozorenja odnosno prijedloge i obavijesti i da zajednički evo unaprijedimo kvalitetu življenja osoba s invaliditetom. Hvala još jednom svima. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala